želim da vam ukažem da se danas održava jedna od najbitnijih sednica Skupštine Republike Srbije i da se na dnevnom redu nalazi zaduživanje Republike Srbije za oko milijardu s tim da se za većinu ovih kredita predviđa grejs period od dve do tri godine.Međutim, ono što prvo želim da ukažem je da se nalazimo, po mom mišljenju, u vanrednom stanju, jer je Narodna skupština mesto na kome treba da se donose odluke, zaseda po Ustavu i po Poslovniku dva puta godišnje, u prolećnom i jesenjem zasedanju, svakog utorka, srede i četvrtka od 10 do 18 časova, sa pauzom od jednog sata. zasedanje nije održavano, osim konstitutivnih sednica i za izmenu Zakona o lokalnoj samoupravi i o jedinstvenom biračkom spisku. Ako me pitate, kao advokata, ja bih to tumačila kao držani udar.Osim udar.Osim navedenog, za danas je zakazana sednica na kojoj se nalazi 60 tačaka dnevnog reda. odlučeno je da se o svemu odlučuje zajedno, što znači da naša poslanička grupa ima ukupno 20 minuta da se izjasni na 60 tačaka dnevnog reda i sedam minuta dodatnih, s obzirom na veličinu naše poslaničke grupe. To ne da nije korektno, nego to je direktno preuzimanje vlasti i to je direktno onemogućavanje narodnim poslanicima da vrše funkciju na koju su izabrani od strane narodna Republike Srbije.Druga stvar koja je jako bitna je što želim da ukažem svima, a posebno ministarki Đedović, da se nalazi u jednom ozbiljnom vanpravnom stanju jer u Republici Srbiji postoji Zakon o planskom sistemu Republike Srbije. Taj zakon predviđa da Narodna skupština je ta koja donosi plan razvoja na 10 godina, koja donosi investicioni plan na sedam godina, koja donosi prostorni plan Republike Srbije. Ispod toga idu akti koji se zovu politike, pa onda idu strategije, pa onda idu akcioni planovi. Dubravka Đedović nije osoba koja je ovlašćena da potpisuje bilo kakav dokument, ako za to nema pravni osnov, a gospođa Dubravka Đedović, ozbiljno je narušila to i zbog toga ćemo zaista i podneti postupke zbog takvog rada Vlade i njenu ličnu odgovornost.Želim da vam ukažem da su i u ovih 60 tačaka, a mislim prvenstveno na ovih 50 koje nisu proceduralne prirode, takođe nacrti i predlozi koji se donose potpuno mimo pravnog sistema Republike Srbije. To ako vi ne znate te činjenice nije razlog koji će vam sutra olakšati vašu odgovornost i nije olakšavajuća okolnost, to vas upozoravam kao vam takođe, a to vam ovom prilikom javno izjavljujem, da dok vi ne inicirate, a tek ste prošle godine doneli Uredbu o postupanju pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije, znači, to je bilo 30. juna 2023. godine, a taj zakon se od 2018. godine primenjuje, što znači mi smo konstantno u jednom vanpravnom stanju, odluke se donose ad hok, bez bilo kakvog ustavnog ovlašćenja.Želim da kreditori Republike Srbije znaju da su ugovori o zaduživanju koje će zaključiti sa Ministarstvom finansija i drugim licima iz Vlade Republike Srbije potpuno neustavni, biće anulirani. Takve kredite građani Srbije vam neće nikada vratiti, niti će vam obaveze koje je vanustavno preuzela Vlada Republike Srbije bilo kada biti priznate, po bilo koju cenu.Želim da vas upozorim da postoji i Uredba o kapitalnim projektima, ni ona nije poštovana. Nije doneta studija izvodljivosti i prethodna studija o izvodljivosti kada je u pitanju bilo koji kapitalni projekat. Politika koju vi nastavljate, a koju je vodila i prethodna Vlada je ad hok politika zaduživanja, koja srlja u propast. Mene je strah i jeza me je od ovih kredita koje će danas narodni poslanici, određeni narodni poslanici, na čiju poslušnost, neinformisanost i odsustvo savesti se računa, pritisnuti taster i povesti Srbiju jednim tragičnim putem sa kog, mogu da vam kažem, ćemo se vrlo teško izvući.Dakle, na dnevnom redu je 12 ugovora o zaduživanju Republike Srbije, između ostalog, i za Nacionalni stadion, koji kredit daje Banka Poštanska štedionica. Postavljam pitanje – da li je Banka Poštanska štedionica sledeća Agrobanka, koja treba potpuno da nestane sa ovih prostora i ko je uopšte dozvolio da se mimo bilo kakvih strategija, strateških dokumenata, finansira jedan potpuno neprofitabilan projekat? Ukazujem da je i ovde grejs period 36 meseci. Dakle, nije bez razloga. Ali upozoravam takođe da to građani Srbije neće vraćati.Dalje, ukazujem na sledeće, u ovoj dokumentaciji se nalazi povećanje RTV pretplate. Naša poslanička grupa „Mi – Snaga naroda“, osim 15 sekundi predizbornog programa, nikada nije imala pristup nijednom javnom servisu. Pozivam javni servis da poštuje Zakon o javnom servisu i da vrši svoju funkciju. Znači, mi kao narodni poslanici, osim što nemamo Skupštinu gde bi raspravljali o zakonu, već na jedan ovako krajnje sporan način spajate sve tačke koje nemaju veze jedne sa drugom, onemogućavate da se vrši rasprava i u onom što narodni poslanici treba da diskutuju, a posebno ovo povećanje javnog servisa ne vidim zašto treba uopšte da plaćaju građani Srbije, kada to nije javni servis, to je jedna obična propagandna mašinerija koja služi da nas ubedi kako Vlada odlično radi svoj posao, kako se nalazimo na putu napretka, a cifre govore sasvim drugačije.S obzirom na to da samo 20 minuta imam vremena, nemam vremena da vam čitam budžet Republike Srbije, ali ću vam reći da je on katastrofalan. Samo 7,6 milijardi kredita dospeva. Imamo ogroman broj neisplaćenog povraćaja PDV-a, neisplaćenih subvencija, a sa druge a sa druge strane srljamo u jedno novo zaduženje, samo danas 12 tih ugovora o kreditu je na snazi.Dalje,

iz bilo kakve nadležnosti, za to možete zaista lako krivično odgovarati, zaduženja nisu dozvoljena za likvidnost, gospodo. Vi za EPS to direktno radite i uzimate kredit za likvidnost.Dalje želim da građane Srbije upozorim da se samo 121 milion evra uzima za EPS, znači da je danas na ovoj sednici Vlade zaduživanje za projekat Ruma-Šabac-Loznica, vezano za Projekat „Jadar“, o kome ću u nastavku reći više, da se ugovori koje imamo sa Abu Dabijem za finansiranje budžeta, da se tu povećava kamatna stopa itd. Znači, ono što ste vi stavili u ovih 60 tačaka je, mislim, najjeziviji dnevni red koji je ikada bio pred ovom Skupštinom.Ne znam, da li je ikada ovoliko tačaka bilo od kojih se da kažem na svaku može izneti razlog zbog čega ne sme biti usvojen u ovom domu jer to nije ono zašta su građani Srbije glasali i nije ono što je bilo kome predočeno u toku bilo koje izborne kampanje.Dalje, želim da vam kažem, projekat „Jadar“ ću ostaviti na kraj, zbog vremena.Što se tiče EPS-a, gospođa Dubravka Đedović je danas jedini osnivač EPS-a, jedini. Znači, izvršena je transformacija EPS-a, žena koja nema nikakve veze sa elektroprivredom, koja je bila, da kažem po obrazovanju ekonomista i radila uvek za strani interes je dovedena u EPS da je potpuno prepusti prodaji stranim investicionim fondovima, tajkunima i tako dalje.Dakle, prošle godine je izvršena transformacija EPS-a i ono više nije javno preduzeće nego je sada a.d. i jedini njen osnivač je Dubravka Đedović koja je po svom ovlašćenju, zaista neverovatno za ista akta, izabrala Nadzorni odbor. Iako piše da Nadzorni odbor treba da čine lica koja imaju najmanje pet godina iskustva u vezi sa EPS na ta mesta postavila je državljane Norveške, ekonomiste i da kažem potpuno iz jednog miljea koji prvo nemaju nikakve veze sa EPS-om, a drugo, vrlo je jasno da su oni zastupnici stranih interesa koji imaju za cilj, i mogu slobodno da kažem, da bi narod razumeo da otmu energetski sektor iz ove države od ovog naroda i da ga prepuste ko zna kojim investicionim fondovima i koje ciljeve, verovatno gospođa zna bolje od mene, ja zaista znam.Želim da upozorim javnost da je ukinut naučni savet EPS-a, naučni savet EPS-a se sastoji od naših domaćih najboljih stručnjaka u oblasti energetike, jer očigledno razvoj EPS-a, nije trenutno cilj ali zato jeste cilj što veće zaduživanje EPS-a koje se trenutno sprovodi između ostalog, danas imate na dnevnom redu dva kredita, znači jedan je za finansiranje likvidnosti, što opet kažem nedozvoljeno, za sto miliona evra, što i nije neka cifra, to naš ministar može da potroši za jedno jutro. Ono što je jako indikativno je da plaćamo sto miliona samo troškove obrade, da kažemo, što je neshvatljivo i indikativna je da taj kredit treba da traje godinu dana, a sadrži u sebi odredbu da se Srbija obaveže da potpuno radi na zatvaranju termoelektrana, a kao poslednji rok je određena 2050. godina, a 2030. godina je u tom ugovoru o garanciji određena kao godina gde gde bi se pravile te prekretnice.U najkraćem, znači ono što je plan je da Srbija definitivno ostane bez EPS-a. Uostalom, sve to se radi na vrlo jedan način koji ću vam opisati. Znači, iako u Srbiji ne postoji strategija upravljanja mineralnim i drugim resursima Republike Srbije koji je osnovni dokument za dalje akcione planove, a onda i za rad ministarstva, jer tako, koji je sad ad hok, bez bilo kakve strategije preuzima na sebi ovlašćenja koja nema. Ne postoji ni nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i ona je ukinuta, ali je zato i dalje na snazi jedina potrebna strategija a to je Strategija državnog vlasništva i upravljanje privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije od 2021. do 2027. godine. Ova strategija je jako bitna za pomenuti jer se na osnovu nje vrši transformacija javnih preduzeća, na osnovu nje je izvršena transformacija EPS-a, a sada se priča o tome da je sledeća na redu Vodoprivreda i da već imamo i zainteresovane stvari, ministri verujem znaju o tome više.Na kraju ono što smatram zaista najbitnije, to je projekata „Jadar“ i zapravo rudarenje koje je planirano u Srbiji. Znači, kao prvo i osnovnoj još jednom vas upozoravam da nemate nikakav osnov da idete u zaključivanje bilo kakvih ugovora, obećanja, a vi to radite potpuno ne samo nezakonito nego i vanustavno.Želim da ukažem javnosti Republike Srbije da je Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima koji je ovaj režim doneo 2016. godine za javni interes proglasio da je iskopavanje ruda javni interes. U tom javnom interesu svaki stanovnik Republike Srbije osnovano može da strepi da će bilo koja rudarska kompanija, a trenutno se vrši 674 istražna polja po

Znači, kompanija koja vrši istraživanje, koja bi vršila iskopavanje i eksploataciju ima ovlašćenje po tom skandaloznom Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, da vrši eksproprijaciju.Dakle, država je rekla da se može vršiti eksproprijacija i još je tu eksproprijaciju prenela na kompanije, što znači, kada pričamo na primer o „Jadru“ i o ljudima koji su prodali svoje kuće, to je sada čak ne bitno, kada bi se dalo ovlašćenje po ovom jednom spornom zakonu, kažem, donetom bez bilo kakve strategije, bez bilo kakvog učešća Narodne skupštine i određenja pravca kojim Srbija treba da ide, znači, adhok, znači, adhok, znači kompanija Rio Tinto imala bi ovlašćenje da ona određuje i koga izseljuje i koliko isplaćuje, jer bi na nju bila preneta eksploatacija. Da ne kažem da je zakon toliko skandalozan da predviđa se čak može i bez dozvole vršiti eksploatacija, a u tom slučaju se plaća samo naknada štete.Zaista ne znam ko je mogao tako skandalozne odredbe, monstruozne odredbe da stavi u pravni sistem Republike Srbije? Ne znam da li vas je strah? Mene je izuzetno strah za sudbinu ovog naroda.Želim da kažem građanima Srbije, prvenstveno, da smo mi mnogo teških vremena prošli i 1993. godinu i 1999. godinu zahvaljujući prvenstveno tome što smo imali našu zemlju, što smo imali zdravu vodu, što smo imali čist vazduh i naravno, da napomenem, da smo imali struju, današnja sednica

što se sada dešava je jedan proces koji će građani vrlo lako razumeti, a to je, iako nominalno radimo da podignemo privredu, suštinski se radi sve suprotno, odnosno radi se sve da se privreda uništi, što je sada i logično kada se vidi u kontekstu onoga što se sada dešava, a to je kako može jedna poljoprivreda da se razvija tamo gde se pomoću eksploatacije u podzemnim rudnicima koje naravno obuhvata podzemne vode, koji ne može niko da kontroliše, a posebno ne nekim aktima i uredbama, znači, sve zagadi, da se onda deponije koje su predviđene na otvorenom, ukazujem da javnost zna, da se preko 800 hektara šume samo u području Jadra planira za štetu. To je samo bez bilo čega drugog dovoljno da se ovakav monstruozni projekat obuhvati, a onda znači ta suva deponija kako je navodno nazivaju da će to biti, neće biti toliko opasno jer će sušiti, jel tako, ali šta ćemo sa kišom? A šta ćemo sa tim što se to područje nalazi u jednom potpuno bujičnom naselju i to uopšte nije nepoznato javnosti i nije sporno.Životna sredina, Srbija je otvorila klaster broj 4. gde se nalazi zaštita životne sredine i nije tačno da se uskladila sa propisima EU, čak naprotiv propisi o životnoj sredini su apsolutno ispod ispod svakog standarda i nije prioritet ovoj državi, po trenutnom stanju sistema, čovek i zdrava životna sredina. Dakle, ova država je kroz Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima proglasila za javni interes javni interes rudarstvo i geološka istraživanje, a ne čoveka, ne zdravu životnu okolinu, ne zdrav vazduh. To je skandalozno. Znači, ovakvim tempom, ovakvim načinom ja vas upozoravam neznanje ne opravdava.Ovo su toliko ozbiljne stvari da na neki način mi je i drago da danas u ovo vreme sedim u ovom parlamentu i strah me je, ali znači, ovo nisu stvari sa kojima se možemo šaliti. Znači, pozivam vas zaista, da se maksimalno shvatite koliko je situacija kritična, da se krene u izradu strateških dokumenata pa ćemo kroz strategiju za razvoj rudarstva da pričamo da li ćemo da se bavimo rudarstvom i ako hoćemo, ko će da se bavi.Da li ćemo vađenje ruda da vršimo za potrebe građana Republike Srbije ili za potrebe Evropske „Zelene“ agende?Da li ćemo da imamo maržu ili nećemo da imamo maržu?Znači, ovo što se sada trenutno dešava, a to je sulud trk i kaf u potpisivanje nekih memoranduma o EU kritičnim sirovinama naravno, ja razumem interese Evrope, ali ne razumem nijednog čoveka u Republici Srbiji koji je spreman da svoj potpis stavi na to.Ja vam još jednom kažem s obzirom da mi vreme ističe šta god radili ili pisali svi ćete se u istoriju upisati pozivam časne ljude da povuku ručnu i na neki način ili istupe iz Vlade ili je nateraju da radi, jer rudnika ovakvih neće biti u Srbiji samo da znate, a mi vas sad sve imamo na oku i svi se danas upisujete po časti ili po beščasti. Tako je hvala lepo.

vam.Molim narodne poslanike bez preteranih emocija nakon određenih izlaganja zaista nisu potrebne.Kao predsednica Narodne skupštine narodnu poslanicu molim, molim, preklinjem pročitajte, molim vas ovaj kodeks ponašanja narodnih poslanika i vodič za primenu kodeksa ponašanja molim vas, jer gospodin Jovanović ga nije čitao nijednom kao ni Poslovnik, ali dobro nema veze ima vremena.Dakle, da vam citiram iz vodiča za primenu kodeksa ponašanja narodnih poslanika navedeno je da narodni poslanici poštuju sledeće opšte etičke vrednosti istinu, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost.Pri tome istina je jedna od osnovih vrednosti, a narodni poslanici su predstavnici građana i ne bi trebalo da ih na bilo koji način obmanjuju ili dovode u zabludu.Ja dalje komentarisati neću, s tim što ću reći da se slažem sa vama da neznanje nije opravdanje i da kažem samo jednu stvar – elektroprivreda Srbije EPS je osnovana 1893. godine izgradnjom prve termocentrale na Dorćolu.Ako vi kažete da ministarka Đedović je osnivač jedini osnivač EPS-a odlično se drži za nekog ko ima između 160 i 170 godina ili pričate neistine građanima Republike Srbije i samim tim radite suprotno etičkom kodeksu Narodne skupštine Republike Srbije i to je moja dužnost kao predsednika Narodne skupštine da vam kažem. Hvala vam.Hajmo, idemo sada Siniša Mali.Izvolite. Hvala puno.Poštovani narodni poslanici malo su emocije ponele nekog od prethodnog govornika osim toga da brka i milione i milijarde imali su priliku da čujemo nešto oko ekonomije što možda misle da razumeju ili znaju, ali nažalost uglavnom neistinite pogrešne informacije i pogrešne možda čak i zlonamerne interpretacije.Nemojte da vam kažem da budžet Republike Srbije ne samo da je stabilan ne postoje dugovanja ni za subvencije ni kada je povraćaj PDV-a u pitanju, to je ogromna laž koju ste iskazali svaki dinar isplaćujemo u dan kako je i obećano, kako je po zakonu, kako je po pravilima i to jeste jedna od najvažnijih razlika Vlade Republike Srbije danas pre one koja je bila pre dvanaest, trinaest godina i ekonomske politike koju vodimo danas u odnosu na onu koja je bila dvanaest, trinaest, da vas naučim nešto i ono što mi je možda važnije je da građani Srbije čuju od 2018. godine, kada smo završili fiskalnu konsolidaciju one teške mere koje smo morali da preduzmemo zbog neodgovorne politike prethodne vlasti Srbija je jedna od najbrže rastućih ekonomija, jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Odgovornom ekonomskom politikom na današnji dan imamo rekordnu nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost. Nikada u istoriji nismo imali ovako nisku nezaposlenost na ovaj broj stanovnika, 9,4% u odnosu na čak, podsetiću vas na 25,9% što je bila stopa nezaposlenosti u Srbiji pre samo 12 godina, 2012. godine, gde je svaki četvrti u našoj zemlji bio bez posla,

gde smo danas imali priliku da vidimo polaganje kamena temeljca za još jednu fabriku u Nišu, gde smo juče imali priliku da vidimo početak probne proizvodnje, prvog električnog automobila u Srbiji, u Kragujevcu.Onda imate priliku od govornika da čujete kako imamo nezaposlene, kako vodimo neodgovornu ekonomsku politiku, kako nikada lošije stanje u našim finansijama, kako na bilo koji način ocenjujete uspešnost jedne ekonomije i to je valjda po broju radnih mesta, to je valjda po broju fabrika, kilometara novih puteva, novih pruga, novim bolnicama, novim domovima zdravlja, novim školama, svemu onome što podiže kvalitet građana Srbije i sve ono što na kraju krajeva podiže konkurentnost i atraktivnost naše zemlje. Nije slučajno Srbija rekorder po privlačenju stranih direktnih investicija.Prošle godine 4,5 milijardi evra preko 60% svih investicija koje dođu u region Zapadnog Balkana dolaze u Srbiju i nije slučajno, pa devet auto puteva i brzih saobraćajnica gradimo trenutno i kažete, za šta su glasali građani Srbije? Pa mi smo transparentno javno na prethodne izbore pred građane Srbije izašli sa projektom i programom Srbija 2027. Rekli smo, investiraćemo 17,8 milijardi evra dodatno u infrastrukturu u našu zemlju, u turizam, poljoprivredu, kulturu, obrazovanje, u brze pruge, u puteve, u sve ono što menja našu Srbiju. Pa gospodo, ti projekti su danas ovde pred vama.Zašto ste vi protiv toga da se završi brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, zašto ste vi protiv toga da se završi koji je veoma važan, pa zamislite od Beograda do Loznice, za sat i 10 min, 54 km brze saobraćajnice, biće gotove do kraja godine.Zašto vama to smeta?

protiv toga?Kakve veze, ali vidi se da niste zainteresovani uopšte za interese građane Srbije i za ono što treba da promeni na bolje kvalitet njihovog života.Onda kada govorite o zaduživanju, pogledajte koliki nam je udeo javnog udela u BDP, dakle ispod 50%. Znate li koliko je prosek evrozone,

iznad 6,5 milijardi evra i hoćemo da imamo više novca na računu nego što nam treba, jer nikada ne znate u ovo vreme od kada je bila Korona od 2020. godine, kada i na koji način treba da reagujete da država preuzme teret krize, a to smo uradili kada je bila Korona, pa smo napravili tri potpuno nove bolnice samo za 6 meseci, obezbedili ventilatroe, respiratore, lekove i sve što je bilo nephodno, pomogli građane, pomogli privredu i sačuvali radna mesta.Kada je bila energetska kriza 2022. godine, pa jel smo obezbedili i struju i gas i grejanje, sve što je bilo da sačuvamo i živote i radna mesta, opet a spočitavali su nam, ako se sećate, neće biti grejanja, svi ćemo se smrznuti, itd i nije do toga došlo.Dakle, došlo.Dakle, mi danas imamo više novca na računu nego što nam treba za normalno funkcionisanje i to je deo naše ekonomske politike koju pozdravlja i MMF, i sve međunarodne institucije, zašto, zato što ne znamo šta će sutra da se desi.Želimo da budemo dovoljno likvidni da možemo da reagujemo, da pomognemo i privredi i da pomognemo i građanima, šta god da treba, da znaju građani da mogu da se oslone na svoju državu, kao što znaju i kao što smo uradili do sada. To je potpuno drugačija ekonomska politika, to je ono što očigledno ne sećate se ili se sećate kako je bilo, pa 2012. godine u junu, prethodna vlast je na računu imala 70 miliona evra, nisu imali dovoljno ni tog meseca za penzije da isplate. Danas sve sigurno, sve bezbedno, rastu penzije, rastu plate, isplaćujemo sve u dinar, isplaćujemo sve u dan.Dakle, da završim, nastavićemo sa ulaganjem u „Srbija2027“. Hoćemo da predstavimo našu zemlju na pravi način 2027. godine, kao domaćini, najveće svetske manifestacije, specijalizovanog EKSPO 2027. godine.Hoćemo da ulažemo u kvalitet života i poboljšanje kvaliteta života građana Srbije. Hoćemo da gradimo puteve, hoćemo da gradimo brze pruge, bolnice, škole, sve ono što utiče, kažem, na kvalitet života građana Srbije, nama je to najveći interes. A ekonomsku politiku vodimo odgovorno, vodimo računa o svakom dinaru, vodimo računa o svakom ulaganju, pravimo prave prioritete. Nije slučajno što smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi u poslednjih pet godina. Nije slučajno što smo sačuvali makroekonomsku stabilnost, a možda najvažniji podatak, imamo rekordno nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost. Ta dva podatka su najvažnija potvrda uspešnosti jedne ekonomske politike. Hvala puno. Hvala vam.Sada imate privilegiju da čujete najstariju osobu na svetu, ministarku Dubravku Đedović Handanović, koja ove godine, malo je poznato, puni 167 godina i uspela je i da osnuje EPS. Izvolite. Hvala, predsednice.Osim što se dobro držim, evo izneću i neke podatke koji su pre svega činjenice, a sa kojom dotična gospođa očigledno ili se nije informisala ili ih ne poznaje ili namerno obmanjuje građane Srbije, što je onda pogotovo zabrinjavajuće.Pomenulo se nekih preko 600 istražnih polja, ako sam ja dobro čula, 600 istražnih polja ne znam u kojoj zemlji, ne znam u kom periodu, ne znam na kojim lokalitetima, ali dame i gospodo, dragi građani i dragi poslanici, pre svega, u Srbiji trenutno ima 169 istražnih polja. Znači, ko laže i zašto iznosi neistine, nije mi jasno, ali činjenica je da ovde pričamo o stvarima koje su neproverene, koje su izmišljene, koje su neistinite, a opet sve u cilju da bi se građani Srbije loše informisali, da bi se obmanuli, da bi se slagali, da neko tobož nešto radi što je vanproporcionalno, vanserijski, što će ovu zemlju da otera ko zna gde, a pre svega, nema ni adekvatne podatke. Znači, 169 istražnih polja.Pričamo o strategiji, pa meni je žao što za 40 osnovnih rešenja za istraživanja litijuma koja su izdata između 2003. do 2012. godine, za to nije postojala strategija upravljanja mineralnim resursima, mi smo je pokrenuli, radimo je, radi je 50 profesora sa različitih fakulteta i, da, želimo da dođemo do najbolje moguće strategije za razvoj naših mineralnih resursa zato što na to imamo pravo, zato što nam to treba i zato što želimo da razvijamo našu zemlju i naše mineralne resurse.Pričamo resurse.Pričamo o zakonskom okviru. Između 1995. i 2005. godine zakon je bio jasan, ko dobije pravo za eksploataciju, ima obavezu da potpiše sporazum sa državom. Neko se setio da 2006. godine izmeni taj zakon, tako da je država skroz skrajnuta, nema više obaveze i potrebe ugovaranja sa državom, državi su značajno smanjena prava. Verovatno su to uradili isti oni 2006. godine koji su doveli „Rio Tinto“ 2001. godine, a davali im dozvole od 2003. I sad neko nama priča o zakonskim rešenjima.Mi smo pokrenuli da izmenimo zakon i radimo trenutno na izmenama Zakona o rudarstvu i geologiji, da bi dali i osnažili poziciju države, da bi vratili situaciju koja je postojala do 2006. godine, pa se neko setio da izbacuje državu, da država više nije bitna, a sad nam drži predavanja kako će da zaštiti narod i kako neko ovde nešto radi protiv naroda.Pričamo naroda.Pričamo o zakonskom okviru i da li je neko imao odobrenje da potpiše nešto, pa kad ga Vlada odobri i kada Vlada odobri da nešto ministar potpiše, šta tu ima sporno što se zakona tiče, osim što dajete i izbacujete 2006. godine državu, da se osnaži, da zaštiti interese građana, a sad nama držite predavanje. Ali, ne možemo uopšte da razgovaramo kada neko kaže da je jedan ministar u Vladi osnivač državnog preduzeća. Onda taj ministar zapravo ima više od 140 godina.Ljudi, nemojte da iznosite, pre svega, gluposti u ovom domu. To ne zaslužuju građani Srbije. Ne zaslužuju građani Srbije da slušaju stvari koje nemaju veze sa realnošću. Pa, kako jedan ministar može da bude osnivač bilo čega? čega? Može samo da bude osnivač država. Vlada je imenovala svog predstavnika i nije imenovala mene, nego je imenovala ministra rudarstva i energetike. Danas sam to ja, sutra će to biti neko drugi.Znači, drugi.Znači, ministar je predstavnik u Skupštini EPS, gospođo, ali nemojte da pričate stvari ili koje ne znate ili u koje se ne razumete ili se malo bar raspitajte. Pošaljite pitanje, odgovorićemo, nije ništa

Pričate da, eto, u nadzornim odborima, znate, sve vodi politika, sve vodi stranka. Pa, evo, postavljeni su ljudi koji nisu politički aktivisti, ni pripadnici političkih stranaka. Sad ni to ne valja. Započne se reforma, pa sad ni to ne valja. Pa, da, ništa ne valja, zato što je najbolje da se ništa ne radi.Onda najbolje da se ništa ne radi.Onda pričate o nekakvim realizacijama, investicijama, šta je sve urađeno. Pa, evo, raspitajte se koliko je investicija u elektro-energetski sektor uloženo do 2012. godine. Da je više započeto, danas bi bili možda u malo boljoj situaciji, nego je tek krenulo da se ulaže u nove proizvodne kapacitete, u prenosne kapacitete, u distributivne kapacitete od 2015. godine na ovamo, pa sad danas možemo da se nadamo da budemo u boljoj poziciji

zatvoreno, jednočlano akcionarsko društvo, čiji jedini, jedini akcionar je Republika Srbija i čije se akcije ne emituju na berzi. Znači, ne može niko da kupi akcije EPS.Pričate,

EPS?Prošle godine je započeta reforma koja je, pre svega, važna za stabilnost našeg sistema, za našu celu privredu, a onda i za zaposlene u našem energetskom sektoru.Prošlu godinu je EPS završila sa istorijskim rezultatima, ali je dosta posla još ostalo u reformisanju, zato što, nažalost, niko se drugi nije setio da to treba da se radi. Pre svega, reforme su usmerene na bolje planiranje, na bolju realizaciju investicija i u toku jeste da dubinska reforma, jer želimo da našu kompaniju, našu EPS učinimo stubom naše sigurnosti energetske i pre svega sigurnosti sveobuhvatne naše zemlje, jer smo videli koliko je to važno. Kada je bila najveća energetska kriza, pa ko je pomogao? Ko je pomogao privrednicima da ne plaćaju cenu struje od 600 evra po megavat satu? Država je pomogla, Država je pomogla, da, i privrednicima i građanima. I dalje građani Srbije plaćaju jednu od najnižih cena električne energije u Srbiji i uopšte u Evropi i regionu, među najnižima. I pod takvim okolnostima treba da realizujemo investicije i hoćemo da ulažemo i ulažemo i nastavićemo da ulažemo, ali da zaštitimo i privredu kada kada cene krenu da divljaju, a pre svega da zaštitimo naše građane da ne plaćaju toliko visoke cene koliko plaćaju stanovnici u regionu ili u Evropi. To jeste cilj i to će ostati cilj. Država će da pomaže. Ništa neće i nikada nije ni rekla, nije bilo priče o bilo kakvoj privatizaciji. To su samo laži i neistine, pre svega usmerene ne za neku dobronamernu kritiku, nego za to da se obmanu građani, da se obmane javnost, pa se gomila neistina iznosi u javnost, kao i to da imamo preko 600 istražnih polja, a imamo ih 169.Kao što sam rekla, to što se nešto istražuje, to ništa ne znači u narednim godinama i decenijama da će doći do bilo kakvog otvaranja. Danas na naslovnoj strani stoji 60 lokaliteta, evo, panka, crveno sve, alarm. Ljudi,

od 2003. do 2012. godine samo za litijum, niko o njima sada ne priča, niko ne priča o promeni zakona od 2006. godine kojim je država skrajnuta. Niko ne priča o Strategiji razvoja mineralnim sirovinama koju smo pokrenuli i koja se radi, o izmenama zakona upravo da bi državu zaštitili više i njene građane, o tome niko ne priča. lažni ekolozi pričaju o nekoj tobož zaštiti životne sredine.Da, Srbija jeste potpisala Sporazum, odnosno Memorandum o razumevanju sa EU, pa pričamo pa pričamo o tome kako je u Sloveniji zaštita ekologije na visokom nivou, kako treba da se ugledamo, u Austriji takođe, pa evo imamo priliku da se ugledamo na zemlje EU da zaštitimo našu ekologiju i životnu sredinu. Šta je sad sporno? Šta sad ne valja? Znači, ugledamo se na najrazvijenije na svetu, koji su najrestriktivniji na svetu kada je zaštita životne sredine u pitanju. Sa njima želimo da sarađujemo, sa njima želimo da razmenjujemo znanje, iskustvo, da ulažemo, da razvijamo ljudske resurse, da dolazimo do povoljnijih finansijskih sredstava.Šta tu tačno ne ne valja ili nije jasno? Želimo, da, da zaštitimo našu životnu sredinu i mi ćemo garantovati za nju, ali radeći sa onima koji su najnapredniji u toj oblasti, koji svakim danom podižu standarde svaki dan, pre svega ispred svoje industrije. Mi hoćemo isto da radimo ispred naše industrije i zato i menjamo zakone, ali ne onako kako su menjani 2006. godine. Hvala vam.

Dužni ste da se strate o primeni ovog Poslovnika koji se odnosi na sve prisutne. Smatram da je trebalo da izreknete opomenu ministarki Đedović Handanović, pošto to niste uradili, naravno reagujem, ali bih zamolila takođe da obavite konsultacije sa njom, u najmanju ruku, druge do sada nismo čuli da se na ovaj sraman način obraćaju predstavnicima građana u ovoj Skupštini. Žena viče non-stop, ja ne znam šta je smešno, ministarka, možda se u vašoj kući ili u Ministarstvu tako ponašate, ovde ne može tako da se ponaša.Molim vas da joj objasnite da je ona činovnik ovde, da je dužna da odgovara na naša pitanja, da ne može da vređa narodne poslanike govoreći da mogu da pričaju ili da smeju da pričaju samo o onome što znaju ili da nisu stručni za neke teme. Nije ovo SANU, nije ovo fakultet, nije ovo ne znam koja naučna ustanova. Ovo je dom građana Srbije. Ovde mogu da budu ljudi, narodni poslanici, koji nemaju ni osnovnu školu završenu, ako ih narod bira.Ja bira.Ja vas molim da neke elementarne stvari objasnite ministarki Đedović Handanović. Ako negde u Vladi ili negde može tako da se ponaša, ja vas molim da objasnite da se ovde tako ne ponaša. Ona viče non-stop ovde. To je zaista sramotno za slušati i nije prvi put ovde.Takođe, iznosi neistine. Ona optužuje narodne poslanike da lažu. Žena je izgovorila laž pre nekoliko minuta o Draganu Đilasu i kumu. Vi ste se izvinili, vi ste se ovde u holu izvinili zato što ste izneli netačnu informaciju da je kum Dragana Đilasa prodao neku zemlju „Rio Tintu“, što je laž. Ja ne znam zašto onda niste opomenuli vašu saradnicu ili ministarku ovde kada je to iznosila. Nemojte to da dozvolite. Teret je na vama. Ako ovo treba da predstavlja neku inicijaciju

je bila optužena da je jedini osnivač Elektroprivreda Republike Srbije i kao dama možda joj je zasmetalo to što je neko rekao da ima 170 godina, ima 170 godina, ali pri tom hoću da opomenem ministarku Đedović ako je rekla da je kum Dragana Đilasa prodao zemlju, nije, najbliži saradnik je prodao zemlju „Rio Tintu“ za neverovatnih 717.000 evra. Ja mu čestitam. To je zaista bio dobar posao za njega, ali nije okej što je posle tražio da mi to nacionalizujemo i vratimo da bi prodao ponovo.Reč ima Borislav Novaković, povreda Poslovnika. Dakle, poštovana predsednice, vidim da ulažete određeni napor da retoričku kulturu, toleranciju i ono što bi trebalo da krasi način na koji se obraćamo jedni drugima podignete na nešto viši nivo, pa da dam jedan skroman doprinos tome.Povređen je član 107. – govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. ministarka Đedović je rekla da govorimo „gluposti“, citiram je. Poslanik ne mora uvek da govori tačno. Poslanik može da bude neprecizan. Poslanik može da bude jednostran, ali ne može predstavnica izvršnog organa da ovde u ovom domu poslanicima govori da govore „gluposti“.Ako neko govori neistinu, to znači da može da govori iz neznanja, ali ako nekom kažete da laže, to znači da on zna šta je istina, a ipak izvrće činjenice i kada kažete nekom da laže vi ga diskvalifikujete, za razliku od toga ako kažete nekom da govori neistinu. Mnogo je detalja. Mnogo je stvari u kojima jednu te istu stvar možete da kažete, ali na nemerljivo uljudniji, pristojniji način, od načina na koji je to radila gospođa Đedović.Citiram: „Pričate o stvarima koje ne razumete“. Ako ovde budemo pričali o stvarima koje razumemo, onda će Toma Žigmanov da priča o filozofiji, onda će Miloš Vučević da priča o pravu, onda će Selaković da priča o nacionalnoj istoriji. Dakle, nije nužno taj nivo kompetentnosti o kome ona priča kod narodnih poslanika, a inače niko od nas ne bi mogao da bude narodni poslanik. Potrebno je da je čovek čestit, moralan i da se raspita i da savlada ono o čemu će da govori.Dakle, ovakvo ponašanje gospođe Đedović apsolutno narušava integritet poslanika kojima se obraćala, a narušava integritet ovog doma i molim vas da kao predsednica vodite računa o tome.

možda svako od nas da krene od sebe. Vi ste bili isključeni i jedini isključeni iz rada ove Narodne skupštine i rekla sam nikakav problem, vratite se, radite dalje i to u trenutku kada je tada kandidat za predsednika Vlade čitao ekspoze i predstavljao svim građanima Republike Srbije. Dakle, samo da krenemo svi od sebe, prvo.Još

molim da reagujete i kada ovi narodni poslanici u par redova iza vas ne poštuju ni dostojanstvo, ni integritet ove Narodne skupštine, pa da budemo fer jedni prema drugima.Idemo dalje sada.Reč ima Balint

poštovana guvernerko Narodne banke Srbije, ja bih ispred SVM da govorim o tri tačke dnevnog reda. Imamo ih ukupno 60.Ja bih da govorim o tri predloga koji se nalaze na dnevnom redu današnje sednice. To je Deklaracija o zaštiti nacionalnih političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, to je ratifikacija Sporazuma o unapređenoj strateškoj saradnji u oblasti odbrane između Mađarske i Republike Srbije i to je izbor guvernera Narodne banke Srbije.Dozvolite mi da krenem ovim redom koji se nalaze ove tačke na dnevnom redu današnje sednice Narodne skupštine. Prvo o Deklaraciji Svesrpskog sabora ili o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.Ova sednica traje tri i po sata i za ova tri i po sata ovu deklaraciju, osim predsednika Vlade Republike Srbije i gospodina Starčevića, narodnog poslanika niko ni pomenuo nije.Mislim da su pripadnici srpskog naroda koji žive u Banjaluci, Vukovaru, Segedinu, Temišvaru, Beranama izuzetno razočarani i mislim da su u pravu što su razočarani, jer je ovde Narodna skupština, mislim na predstavnike srpskog naroda u Narodnoj skupštini trebali da pokažu neko nacionalno jedinstvo, da ovi ljudi pripadnici srpskog naroda koji žive van granica Republike Srbije vide da imaju podršku ovde u Narodnoj skupštini u liku narodnih poslanika, predstavnika srpskog naroda.Evo ja kao pripadnik mađarske nacionalne manjine, koji zna kako je biti pripadnik nacionalne manjine moram da vam kažem moram da vam kažem da su ovi ljudi izuzetno razočarani. Znam da je tako, ali ćete vi naravno, odlučite na koji način ćete zastupati i te građane zahvaljujući mene možete da urlate, da vičete, nije nikakav problem.Znači, ti ljudi su izuzetno razočarani i verujte mi da je tako i vi ćete naravno odlučiti kako će te zastupati te ljude i sve one ljude zahvaljujući kojima sedite ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Tako da bih ja posle gospodina Starčevića želeo malo da govorim o ovoj deklaraciji možda se na prvi pogled čini da je ova deklaracija srpsko pitanje, da je ova deklaracija deklaracija koja se tiče samo srpskog naroda. Pa naravno da se tiče srpskog naroda, ali se tiče i svih građana Republike Srbije.Zašto tako mislim? Pa mislim tako zbog toga što sarađivati mogu predstavnici naroda ili nacija koji su svesniji svojih vrednosti i koji gaje dobre odnose nikakav problem da dobacujete. Nije nikakav problem. To govori o vama. Nije nikakav problem.Znači, možemo sarađivati, ne sa vama nego naravno sa ovom drugom stranom sale, možemo sarađivati. Sarađivati mogu one nacije koje su svesne svojih vrednosti i koje gaje odnose i sa onim pripadnicima tih određenih nacija koje žive van granica određenih država. U ovom slučaju, Republike Srbije.Zbog želim da kažem da ćemo mi glasati, iako smo pripadnici mađarskog naroda, za ovu deklaraciju jer mislim da u ovoj deklaraciji nema ničega što bi bilo protiv bilo koje nacije, protiv bilo kog pripadnika neke druge nacije, a nije ništa ni novo. Znači, ovakve deklaracije i ovakvu nacionalnu politiku imaju još mnoge države u Evropi.Ne treba ići daleko, treba otići samo do Mađarske i mislim da Mađarska vodi brigu o pripadnicima svoje nacionalne manjine na način na koji će i Republika Srbija da vodi računa o pripadnicima svoje nacionalne manjine, a ova deklaracija je u skladu i sa međunarodnim pravom.Ja bih spomenuo tu samo nekoliko nekoliko akata međunarodnog prava. Recimo, to je član 18. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ova Okvirna konvencija je doneta ili prihvaćena, usvojena pre 30 godina tačno. Onda imamo izveštaj Venecijanske komisije o povlašćenom tretmanu pripadnika nacionalnih manjina od strane matične države. Imamo preporuke Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS iz 2008. godine. To su preporuke iz Bocana.Svi ovi međunarodni akti govore o tome da svaka država ima pravo da vodi računa o svojim nacionalnim manjinama. I nama je drago što i Republika Srbija vodi takvu politiku. Zbog čega? Zato što je to i ustavna obaveza. Zato što tu ima dve obaveze, a te dve obaveze su dve strane iste medalje. Jedna strana medalje je zaštita pripadnika nacionalnih manjina koji su građani Srbije i koji žive u Republici Srbiji, a druga strana medalje je zaštita pripadnika srpskog naroda koji žive u inostranstvu. To su dve strane iste medalje i zbog toga ćemo mi da glasamo

duže od dve decenije. Zove se Forum mađarskih poslanika Karpatskog basena gde su poslanici iz Ukrajine, Slovačke, Rumunije, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Znači, iz onih država gde pripadnici mađarskog naroda žive tradicionalno kao pripadnici nacionalnih manjina i taj forum mađarskih poslanika Karpatskog basena se sastaje svake godine. Koliko vidim, Svesrpski sabor će se sastajati svake druge godine, ali su to već neke sitnice i tehnički detalji.Bitno je da ti ljudi u dijaspori, u okruženju osećaju brigu Republike Srbije i funkcionera Republike Srbije.Mislim Srbije.Mislim da mi imamo pravo da govorimo o ovim stvarima zato što imamo najveći benefit od one nacionalne politike koju vodi Vlada Viktora Orbana u Mađarskoj i imamo najveći benefit i od izuzetno dobrih odnosa između Srbije i Mađarske. Oni koji još imaju benefit od toga osim svih građana iz Srbije i Mađarske, to su Srbi u Mađarskoj i nije mi teško da kažem i javno, gospodin Vučević zna jer smo mi o tome razgovarali, ali želim da kažem i javno, tu je i ministar Mali, pa će možda da obrati pažnju i možda će nekako pomoći stvari. Postoji srpska škola u Segedinu koja se gradi.Evo mi kao mi kao pripadnici mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji smo apsolutno za to da osim sredstava koje daje Vlada Mađarske, ta sredstva da i Vlada Republike Srbije da to bude zajednički projekat i apsolutno nemamo bilo šta protiv toga da Vlada Republike Srbije finansira institucije srpskog naroda u Mađarskoj ili u bilo kojoj državi zato što i naše institucije finansija Vlada Viktora Orbana iz Mađarske.Ukoliko bismo mi imali drugačije stavove, mi bismo bili licemeri, ali ovo je apsolutno u redu i jedino ovako možemo da gradimo budućnost i jedino ovako možemo da sarađujemo.Juče je bila jedna godišnjica, 568. godišnjica bitke kod Beograda,

i zaustavili zajedno Srbi i Mađari najezdu ili ekspanziju Osmanlijskog carstva.

za čitavu Evropu. Nismo se borili jedino za sebe ili za drugi narod, borili smo se zajedno za čitavu Evropu. Nakon toga u 16. i 17. veku je došlo do procvata u ekonomskom i kulturnom smislu na zapadnoj strani Evrope.

Zbog toga je izuzetno značajno da se zajednički borimo za mir, sigurnost, bezbednost naših građana. Zbog toga je vrlo značajno što je na dnevnom redu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o strateškoj saradnji u oblasti odbrane između Mađarske i Republike Srbije. Taj sporazum je potpisan 20. juna prošle godine na Paliću. Taj sporazum je, ako se ne varam, potpisao gospodin Vučević, tada još kao potpredsednik Vlade i ministar odbrane. Tog dana je potpisano više desetina sporazuma između Republike Srbije i Mađarske.Na toj sednici, pošto je to bila sednica Strateškog saveta Republike Srbije i Mađarske, a želim sve da podsetim da je Mađarska jedina država sa kojom Srbija ima takav strateški savet, i na toj sednici je predsednik Vučić baš ovaj sporazum istakao kao možda najznačajniji. Zbog čega? Ko je mogao da pomisli pre 15 godina, da ne idemo dalje u budućnost, ko je mogao da pomisli pre 15 godina da će se sklopiti Sporazum o unapređenoj strateškoj saradnji između Srbije i Mađarske?To govori najviše o tome šta smo mi zajednički postigli u prethodnih 11 godina, kada je postignuto u ovoj Narodnoj skupštini istorijsko pomirenje između srpskog i mađarskog naroda. Puno puta sam o tome govorio i u ovoj Narodnoj skupštini i tada smo stvorili osnove za to da danas možemo da pričamo o zajedničkim infrastrukturnim projektima, o razvoju železnice, o proširivanju kapaciteta na drumskim graničnim prelazima, o zajedničkim ekonomskim ulaganjima, o mešovitim preduzećima, pa i o saradnji u oblasti odbrane. Ovaj sporazum se tiče 32 teme ili oblasti vezano za tematiku odbrane i mislim da najviše govori o tome kakvi su odnosi između Srbije i Mađarske.Što se tiče deklaracije, još jedna rečenica o Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, tu se govori i o harmonizaciji planova i programa u školama. To je nešto što je apsolutno prihvatljivo za nas. Zbog čega? Zato što je doneta odluka, donet je zakon u prošlom sazivu o uvođenju nacionalne čitanke. Mislim da je to sasvim u redu i da je to za svaku pohvalu.Zašto to mogu da kažem? Mogu da kažem zbog toga što smo se mi dogovorili i naravno prirodno je da je tako, da se nacionalna čitanka odnosi na učenike koji idu u srpska odeljenja. Nacionalne manjine imaju pravo da uče po svojim programima programima i planovima i te programe i planove definišu nacionalni saveti nacionalnih manjina. Znači, u ovoj temi se vidi da se radi o dve strane iste medalje. Znači, zaštita pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji sa jedne strane i sa druge strane sa pripadnicima srpskog naroda koji žive u inostranstvu. Zbog toga mi možemo da glasamo za ovu deklaraciju.Na kraju, još da kažem da podržavamo izbor gospođe Jorgovanke Tabaković za funkciju guvernera. Znam da više voli da se kaže guverner, a ne guvernerka. I meni je lakše da ne koristim taj rodno senzitivan jezik, pošto u mađarskom nema rodova gramatički, mi smo ovako tradicionalni, kao što znate. Apsolutno podržavamo izbor gospođe Jorgovanke Tabaković za guvernera Narodne banke.Nekad sam i sam bio u u Odboru za finansije Narodne skupštine, pa sam i tamo diskutovao o njenom prvom izboru, evo sada na treći mandatni period biramo gospođu Tabaković. Mislim da podaci i cifre najbolje govore o

Vojvodine.Što se tiče ostalih tačaka dnevnog reda, i za te tačke će glasati narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara. Hvala lepo. Hvala vam.Idemo dalje. Da li još neko želi reč?Gospodin Zoran Lutovac. Izvolite. Hvala.Najpre da se osvrnem na činjenicu da imamo 60 tačaka dnevnog reda i da je vašoj koleginici bilo potrebno 13,5 minuta da pročita samo tačke dnevnog reda, da ih pročita, 13,5 minuta, a mi kao ovlašćeni imamo 20 minuta da o svakoj tački po nešto kažemo.

To je pre svega ova deklaracija. Čuli smo jedan literarni sastav predsednika Vlade. Svaki nastavnik srpskog jezika u osnovnoj školi dao bi predsedniku Vlade jedinicu zato što je promašio temu, promašio vek, sa velikom dozom patetike, koja izaziva mučninu zbog zloupotrebe patriotizma.Zašto to kažem? Pa, preko ove deklaracije on je u stvari samo pročitao ono što je suština svega ovoga, ali na jedan, hajde da kažemo, kao jedan pisani sastav. Kroz ovu deklaraciju promoviše se jedan srednjevekovni rezone, država je sve, pojedinac je ništa. Aleksandar Vučić je to najbolje rekao, pa da ga citiram: „Živimo za Srbiju, bez Srbije smo samo bića koja dišu“, kaže Aleksandar Vučić.Ovo vam je klasični primer teorije državnog razloga koji su pre svega Nikolo Makijaveli i Frančesko Gvičardini ustanovili. Državnim razlogom se legitimiše država nasilja i svaka zloupotreba vlasti. Makijaveli je takođe rekao: „Ako vladara optužuju činjenice, opravdava ga rezultat“. Dakle, sve počevši od imovine, duše, do samog života vlasništvo je takve države. Viši državni interes često se koristi kao puko pravdanje nedemokratske prakse i strahovlade. Kreiranje slike o neprijateljima i opasnim drugima jeste praksa i pravdanje razlozima nacionalne bezbednosti, deo su politika savremenih autokratija i nedemokratskih režima i populističkih režima.Kada predsednik Vlade kaže da je deklaracija prilagođena vremenu, ja na to kažem da je ova deklaracija vekovima daleko od onoga što je demokratska država danas i od kriterijuma koji je jedan poredak, čini vlast legitimnom, a to su pre svega procedura, zastupanje javnog interesa i vrednosti.Nedostatak sva tri elementa legitimnosti ova ova vlast pokušava da nadoknadi i nadomesti podizanjem i podupiranjem rejtinga jednog čoveka. On to sve treba da nadoknadi, sve ono što nedostaje jednoj savremenoj državi da bi bila zasnovana na rejtingu jednog čoveka je zbog toga što način na koji je došla na vlast nije demokratski, način na koji vrši vlast nije u interesu javnog interesa, a nisu ni vrednosti koje su proklamovane i zapisane u našem Ustavu, one se ne brane, one se ne sprovode i ne zastupaju.Zato ova Deklaracija služi tome da se nadomesti taj legitimitet i da se podupire rejting koji nadomešta taj legitimitet. Tako ova vlast SPC i vojsku koristi u javnom mnjenju kao transfuziju za osvežavanje i ojačavanje sopstvenog rejtinga. U poslednje vreme koriste se u velikoj meri i sportisti, tako da smo bili svedoci uručivanja, pazite spektakl, uručivanja zastave, državne zastave sportistima koji idu na Olimpijadu. Kakav je to spektakl i svečanost koju prenose svi mogući mediji? To je, u stvari, pokušaj nadomeštanja onog što nedostaje, legitimnost, pokušaj zadobijanja podrške koja nedostaje.Šta se krije iza ove Deklaracije? Deklaracija je u stvari jedna vrsta dimne zavese iza koje se kriju litijum, Kosovo i zaduživanje. Da krenemo redom.Eksperti su naveli sa kojim opasnostima i rizicima se suočavamo ako eksploatišemo litijum, a postoji i politički razlog koji uvećava sve te opasnosti, multiplikuje ih, i rizike i opasnosti, a to je korumpirana i nekompetentna vlast koja radi protiv javnog interesa i nedostatak uređene države koji to sprečava. Litijum nije niti prečica, niti prepreka za ulazak u EU, a ovde se medijski predstavlja u sasvim drugom svetlu.Evropska unija bi bila zainteresovana za stratešku saradnju sa Srbijom i da nije članica, odnosno da nije kandidatkinja za ulazak u EU, tako da je izjava jednog od ministara kako smo suštinski postali deo EU time što smo potpisali memorandum jedna notorna besmislica. Dakle, nije ispravno i korektno povezivati litijum sa evropskim integracijama.Ne može litijum da zameni vladavinu prava, ne može litijum da zameni nezavisno sudstvo, ne može litijum da zameni slobodu medija, ne može da zameni slobodne i poštene izbore. A sve je to potrebno da bismo bili normalna i uređena država.Imali smo najave da će se voditi široka društvena debata, da će se voditi stručna debata i da ćemo onda kao društvo o tom važnom problemu koji je uzburkao javnost da debatujemo na svim mogućim nivoima, od stručnog do političkog. I šta se desilo? Politikom svršenog čina dobili smo memorandum, pa se sada izjašnjavamo o novim okolnostima.Da li postoje opasnost i rizici? Čuli smo već da postoje. Ako postoji promil šanse da se desi neka katastrofa, a postoji, sa ovakvom vlašću desiće se katastrofa.Najzad,

iskustvo nas sa drugima, nas sa onima u Boru, Smederevu ili nas sa onima u NIS-u i naše iskustvo, što je ključna stvar, iskustvo sa ovom vlašću.Ovde stalno pominju neki bivši režim, stalno aludirajući na Anu Brnabić i njen bivši režim, ja mislim da nije korektno. Ona je sada u jednoj novoj ulozi i treba da je podržite, a ne stalno da je kritikujete.Moram da podsetim još na jednu stvar. Da podsetim na reči Aleksandra Vučića, koji je rekao - Mi moramo sa njima da potpišemo ugovor, jer ćemo imati velike gubitke ako to ne uradimo. Od te rečenice prešli smo na rečenicu da je velika razvojna šansa, pa da su velike ekonomske dobiti, a nema većeg gubitka nego da izgubite zdravlje i pitku vodu.U režimskim medijima, to je prikazano na sledeći način, u jednim medijima govori se o slomu Evrope, ali odjednom sada dolazi Šolc, sada se potpisuje Memorandum, sada je u prvom planu podrška Evrope. Danas je Evropa neprijatelj, sutra je Evropa strateški cilj, pa tako imate i u ovoj deklaraciji na dva mesta kako se Evropa postavlja kao strateški cilj. O Nemačkoj se govori kao arhineprijatelju, a zatim se govori kao glavnom ekonomskom partneru. Nemačka destabilizuje Srbiju, a potom Nemačka stabilizuje Srbiju upravo kroz investicije koje ulaže.Drugim ulaže.Drugim rečima, ova vlast sluđuje narod prorežimskim medijima. Imate "Pink" koji je postao proamerički mediji zato što je vlasnik "Pinka" bio u opasnosti da budu na listi onih koji bili pod sankcijama, "Hepi" je proruski i anti-zapadni, kada gledate "Hepi" "Russia Today" je mala maca za to i imate RTS, ne bih govorio o njemu, to je sramotno stvarno da javni servis tako izgleda, kao i uostalom svi prorežimski mediji.Što se tiče dimne zavese i Kosova, stvar je jasna, ovde se pominje u deklaraciji jedno, a u stvarnosti je nešto sasvim drugo i sam Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija spremna na kompromis u pogledu Kosova, spremna je i mnogo više od kompromisa, spremna je izgleda na sve po rečima Eskobara koji nam je opisao jer nismo to mogli da čujemo ovde u parlamentu, šta u stvari znači Ohridski sporazum.Dakle, kako se sve to uklapa u stavovima iznetim u deklaraciji i kako se uklapa stav da je zajednica srpskih opština osnov za rešavanje problema. Pa, znate, zajednica srpskih opština je jedna vrsta autonomije. Od koga se traži autonomija? Autonomija se traži i daje u okviru države. Znači, eksplicitno se kaže da je to način za rešavanje problema i traži se autonomija, odnosno od manje uređene funkcionalne autonomije, to je zajednica srpskih opština.Što se tiče zaduživanja, vrlo kratko ću, ostavio bih vreme i kolegi Srđanu Milivojeviću koga jedva čekate da čujete, zaduživanje, pomenuću da je u poslednje vreme Srbija se zadužila za dodatnih dve i po milijarde evra, što se ukupno približavamo cifri od 40 milijardi evra. Što je najgore te pare neće ići tamo gde je potrebno, nego u projekte gde je moguća najlakša pronevera. Umesto vodovoda grade se stadioni, umesto u nastavnike i lekare ulaže se u botove koji ništa ne rade osim što agituju za ovu vlast i imaju veće plate nego nastavnici. Umesto u kanalizaciju ulaže se u fontane, umesto u obrazovanje, ulaže se u kladionice, umesto u kulturu i slobodne medije, ulaže se u fabrike laži i jeftine zabave.To mora nekako da se nadoknadi, te pare moraju nekako da se nadoknade, zato 10. juna imate putarinu do Niša od 1.300 dinara, a recimo u Švajcarskoj vinjeta je 40 franaka na godinu dana, pa vi vidite koji je to odnos država i odnos onoga što građani moraju da da plaćaju.Pogledajte od januara 2025. godine ministar nam je najavio naplatu putarine na brzim saobraćajnicama i magistralnim putevima. Uskoro će naplaćivati i kružne tokove, dvosmerne, jednosmerne ulice, trotoare, šetališta, staze u parkovima, pokretne stepenice, liftove, mora nekako da se napuni kasa, a sve je manje šansi za to.S druge strane, ovim privodim kraju, jeste da mi imamo skoro milion penzionera koji imaju penziju koja je koja je do 240 evra. S druge strane, imamo 48 milijardera i 33 hiljade milionera, kako piše „Ford“, što će reći da u proseku se ne živi loše. Problem je što ovi milijarderi i milioneri imaju samo jednu zajedničku stvar, a to je ili da su članovi SNS-a ili da su bliski ili imaju neke aranžmane sa SNS-om.Najzad, pomenuću samo još to da je u 2023. godini izdato 50 hiljada radnih dozvola za odlazak naših ljudi u inostranstvo i to ne računajući privatne agencije. Tako se objašnjava pad nezaposlenosti u Srbiji i tako se objašnjava kako se objašnjava dolazak investitora, pa masovnim kršenjem radničkih prava.Na prava.Na kraju da kažem samo to – politika se svodi na sledeće: Evropskoj uniji prodaje se proevropska bajka, Rusiji anti zapadna priča, Ukrajini municija, Kinezima se subvencioniše gvozdeno prijateljstvo, a Amerikancima ostatak dostojanstva. Rasprodaju se nacionalni resursi i nacionalno dostojanstvo, a da bi sve to funkcionisalo građanima Srbije prodaje se magla.Hvala

da.Prvo, što se tiče sednice, 5. maja 2010. godine spojili ste 94 tačke dnevnog reda u jednu raspravu. Devedeset i četiri tačke dnevnog reda, postavili presedan, prema tome nemojte sad da se žalite na ono što je i dalje manje, i to za 50%, odnosno 30% manje od onoga što ste vi radili, za trećinu.Što se tiče ovog, ja ne znam ni kako bih to nazvao, govora koji na jedan takav način bagateliše državu Srbiju, nisam mogao da je moguće takav govor čuti u Skupštini Srbije. Doduše, dobili smo jedan drugi odgovor na pitanje zašto se nisu zakleli pred grbom i zastavom, jer vidimo da to njima ne znači ništa, nego su išli da se zakunu tamo pred kamerama Šolakove televizije i logom „N1“.U svakom slučaju, ono što je bitno to je da nema šta da se očekuje od ljudi koji su imali predsednika države koji je rekao da mu nije čast to i da mu ne predstavlja preteranu čast to što je predsednik Srbije, koji bi menjao i zemlju i narod za Severinin autogram i kome je glavno bilo da mu obećaju svetionik na Jadranu. To je njihov san bio. Naš san je ova zastava i ovaj grb, za razliku od vas koji to nipodaštavate i ne znači vam ništa. Da, nama znači grb Srbije. Da, nama znači zastava Srbije. Da, zasuzimo kad čujemo himnu Srbije, kada se svira na sportskim takmičenjima ili bilo gde drugo.Što se tiče toga da porede autonomiju i državu, pa da, to su radili u Vojvodini. I tamo su pokušali od autonomije da naprave državu, pa su hteli da prave i glavni grad i predstavništvo u inostranstvu i ambasade i posebnu poresku upravu i posebnu finansijsku policiju, potpuno da se odvoje od Srbije na svaki mogući način. Tako da, to što svugde vide državu gde je autonomija to im je kraju, gospodine Vesiću, molim vas da naplaćujete putarine po regionalnim putevima. Preklinjem vas kao neko ko je mrdnuo malo iz kruga dvojke da naplaćujete putarine po tim putevima, zato što se voze kamioni koji su pretovareni, zato što se ti putevi koriste da bi se obišao Koridor 10 i izbegla putarina na autoputu. Uništavaju lokalne puteve a onda posle lokalne samouprave, pa ni Republika to ne može da isfinansira da se to sredi. Molim vas, naterajte ih tim da se koriste autoputevima, kao što treba da se koriste, a ne da zarađuju malu razliku za sebe a u stvari prave veliku štetu državi.Tako da, ne da smo protiv toga, nego smo za to. Nastavite, video sam da na tome radite, imate punu podršku da nastavite tako. Hvala.

možda je moje izlaganje bilo za jedinicu, a vaše je za direktno ne ponavljanje nego vraćanje razred niže pošto sve što ste pričali ste zabašurili bez ijedne konkretne izjave i odgovora i o deklaraciji. Da li ćete da glasate za deklaracije, kakav je stav vaše političke stranke po pitanju ove deklaracije niste nam dali odgovor, a posebno nam niste dali odgovor po pitanju KiM koje ste na kraju pokušali da aposlvirate jer je, zaboga, to pitanje prikriveno kroz deklaraciju, iako sam ja baš posebno isticao delove deklaracije koja se tiče pozicije srpskog naroda, odnosno pitanja KiM.Spominjete Ohridski sporazum koji nije potpisan, kao nešto što je valjda tobože prihvaćeno, pa smo mi time opterećeni, ali niste rekli šta je vaš stav po pitanju KiM. Negativno Negativno ste se izrazili po pitanju zajednica srpskih opština, pitajte Srbe na KiM, šta oni kažu zajednica srpskih opština i da li bi im danas značilo da imaju zajednicu srpskih opština u skladu pre svega sa Aneksom iz 2015. godine Briselskog sporazuma i principima koji su tada definisani.Vi se javite posle za reč, pa govorite, možete i na srpskom i na albanskom, nemam problem nikakav. Voleo bih da ste dali odgovor na ta pitanja, šta je vaša politika po pitanju KiM, a ne da samo pređete olako preko toga, optužujući nejasno i neprecizno onu politiku koju danas Srbija vodi i koja odoleva svim pritiscima kojima smo izloženi baš po pitanju KiM.Ova vaša filozofija oko etatizma i nametanja države pojedincu, ne stoji niko kroz deklaraciju ne oduzima nijedno ljudsko pravo, slobodu, ili pravo pojedinca. Mi smo pričali upravo o očuvanju nacionalnog kolektivnog identiteta, a kolektiv čine pojedinci i ljudi, kao deo tog naroda i nije to nikakva zamena ljudskih prava i vrednosti kroz nametanje države kao nešto što mora da uguši ili mora da uguši pojedinačna prava, naprotiv, ali pored individualnih prava postoje kolektivna prava i pored individualnih obaveza postoje individualne obaveze i mi u ovom trenutku procenjujemo da su nacionalna pitanja za srpski narod ugrožena, jer postoje pokušaji asimilacije dela srpskog naroda, jer je naš narod proteran sa prostora gde je vekovima živeo, jer danas postoje snažni pokušaji da nam se oduzme deo teritorije, jer postoje pokušaji da se izvrše revizija Dejtonskog sporazuma i uvek na štetu Republike Srpske.To je razlog za donošenje deklaracije kao jedan vid političkog akta, manifesta deklaracije, odgovora i poziva i priziva svih da se okupimo oko toga, bez obzira kojoj političkoj stranci pripadamo i da li i kako mislimo o određenim pitanjima.Da vas podsetim šta je predsednik koji je bio svakako daleko uspešniji od vas na čelu DS, Zoran Đinđić, rekao po pitanju države, Zoran Đinđić je upravo citirao Roberta Kenedija u onoj njegovoj čuvenoj rečenici – Ne pitaj šta država može da uradi za tebe, već šta ti možeš da uradiš za državu, a onda i dodao – A vidi šta možeš sam za sebe da uradiš. Da vi počnete od Đinđićevih citata i izjava, da se vratite sebi kao DS, verujem da ćete biti uspešniji svakako i politički korektniji i precizniji.Nema zloupotreba vojske, ima jačanja vojske i naših odbrambenih kapaciteta, a zloupotreba vojske je bila kada je vojska rasturana, ukidana i proglašavana kao nepotrebni trošak, danas je vojska na ponos države i moramo još mnogo toga da radimo i ja bih skopčao tu temu sa svim temama o kojima pričamo upravo oko razvoja ekonomije pa i ovim ekonomskim prirodnim potencijalima koje imamo i koji nam donose veće mogućnosti za ulaganje i odbrambene snage naše države. Crkvu nismo zloupotrebili, crkvu sam spomenuo kao deo našeg narodnog miljea koji učestvuje u donošenju ove deklaracije, sa pa prirodno je da ispratimo naše Olimpijce, uvek je to predsednik države radio, a kako se niste setili kada je Boris Tadić iz Pekinga mahao zastavom sa tribina, ushićeno i tada je to bio pravi primer patriotizma kako jedan predsednik Republike navija za svoje olimpijce, i to nije bila zloupotreba sportista, to je valjda prirodan proces, a kada predsednik Republike danas preda nacionalnu, državnu zastavu sportistima koji idu na Olimpijadu da predstavljaju državu Srbiju i sebe, to je zloupotreba sportista.A i oko litijuma, postavite prvo vama samima pitanje, otkud Rio Tinto u Srbiji i ko ga je doveo i ko mu je davao sva prava, pa to počnete kao pravi učenik od početka, od prvog razreda osnovne škole, ne možete odmah da idete na fakultet.Morate da krenete od hronologije i činjenica koje su nesporne i koje su vrlo jasne i pokazuju da ta kompanija, šta god mislili o njoj, ovde pravno egzistira već 23. godine, 20 godina svakako.Oko zaduživanja, da ne mora i Siniša da se javlja, naša ukupna zaduženost je ispod 50% BDP-a, kao što je rekao i prvi potpredsednik Vlade ministar finansija, a ova zaduživanja, mislim da su, pre svega, korisna za građane Srbije, koje ste vi, tobože, zabrinuto spomenuli u prvom delu izlaganja, jer ja mislim da je u interesu Srbije da se nastavi projekat „Čista Srbija“, da se rade dalje kanalizacioni slivovi, vodovi, da se rešavaju prečistači otpadnih voda, da se na pravi način tretira komunalni otpad i deponije, ono što sve što nismo do sada znali da piše u „Čistoj Srbiji“. Morate da čitate.Morate da čitate, ali možete i da se javite za reč pa da diskutujete.Vi kada pričate, ja pažljivo ćutim i pažljivo vas slušam. Nema mnogo uvek da se čuje pametnog, ali vas slušam i zapisujem to što govorite, bez ikakvog dobacivanja, grimasa i bilo kakvog drugog neartikulisanog ponašanja, jer pokazujem poštovanje prema domu i prema narodu koji vas je birao, prema građanima koji su vas birali.Mislim da je korisno za građane Srbije da završimo brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice. Ne znam gde ste tu našli vezu sa sa rudnim i mineralnim bogatstvima, jer je to davno definisano i to je odličan projekat.Mislim da je veoma važno da ulažemo u sportske objekte i da generalno razvoj EXPO, pa i Nacionalnog stadiona u okviru toga je odličan projekat i da će to dovesti do boljeg brendiranja i pozcioniranja Srbije i mogućnosti da Srbija organizuje najveći i najprestižnije sportska takmičenja i ne samo sportska takmičenja.Svakako, mislim da je veoma važno za Šumadiju i Kragujevac da uradimo obilaznicu oko Kragujevca.Ne vidim kakva je zloupotreba zaduživanja kada to sve države rade u svetu i Evropi da koriste kreditne linije za finansiranje velikih projekata i ne opterećujući svoj budžet i vodeći računa o ukupnom javnom dugu? Tako se ponaša odgovorna država, a slobodna sredstva plasira za druge projekte i za druge stvari. Tako se vodi dobro balansirani budžet.Mi ćemo vrlo brzo pred vas izaći sa predlogom rebalansa, a onda isto vrlo brzo u kratkom roku i Predlogom zakona o budžetu za 2025. godinu.Još nešto, i završavam sa time, spomenuli ste potpunu neistinu, evo ja koristim termin neistina, da je u Srbiji zatraženo 50 hiljada radnih dozvola za odlazak iz Srbije. Ne, nego je zatraženo 50 hiljada dozvola za dolazak stranaca u Srbiju da rade.Vi ste pobrkali termine. Da li nam to treba ili ne treba, tržište diktira. Očigledno da nam treba.Šrilanka ili koja god država, ja ne vređam nijednu državu, nijedan narod, nijednu naciju, očigledno da hoće da dođu da rade u Srbiji i očigledno je da nam treba radne snage. To znači, pod jedan, da imamo više posla, pod dva, da imamo više investicija i, pod tri, da i mi moramo malo više da se fokusiramo na određene smerove, profile zanimanja da bi bili konkurentniji.Da li smo se svi kao Evropski kontinent malo više razmazili ili nismo, to nek zaključi svako od nas.Da završim, još jednom, pogledajte vi šta je Zoran Đinđić govorio o državi i o građanima i njihovom odnosu prema državi.Hvala vam lepo.

samo da podsetim gospodina Vučevića, od 1996. godine. Dakle, to je pod broj jedan.Pod broj dva, što se tiče deklaracije, nećemo glasati za deklaraciju, navešću vam razlog - zato što je deklaracija notorna zloupotreba nacionalnih simbola i nacionalnog osećanja ovog naroda kako bi se prekrile neke stvari o kojima ne želite da pričate ni ovde u parlamentu, ni u društvu i to je jedna stvar koja je notorna.Dakle, ovde se zloupotrebljava i zastava i simboli i donose deklaracije. Sve što piše u deklaraciji imamo i u zakonima, imamo i u Ustavu. Kako ćemo najbolje zaštiti naše građane i ovde i van, one koji baštine srpski identitet? Pa, tako što ćemo imati uređenu državu, vladavinu prava, nezavisno sudstvo, samostalno tužilaštvo, tako što ćemo imati profesionalnu policiju, tako što ćemo imati zaštitu ljudskih prava, tako što ćemo imati slobodne i poštene izbore. Takva Srbija, uređena Srbija je najbolji garant za sve ono što ste napisali u Deklaraciji.Jedno pričate, a drugo radite. To nije dobro ni za građane u Srbiji, ni za one koji baštine srpski identitet van Srbije.Samo jaka, demokratska Srbija, uređena Srbija jeste garant zaštite srpskog identiteta gde god da žive. Prema tome, to je ključna stvar.Na kraju, mislim da stalno pozivanje na to šta je bilo ranije… Pa, ljudi, vi ste došli na vlast zato što ste rekli da ćete drugačije i onda kada ste došli na vlast – pa, radimo isto tako zato što su oni pre nas tako radili.

kraju samo da vas zamolim da se ovakve stvari, ovakva zloupotreba nacionalnih simbola i nacionalnih osećanja više ne rade, nego da se bavimo u ovom parlamentu suštinskim, životnim stvarima.Hvala vam. Reč ima ministar Aleksandar Martinović.Izvolite. ako mi dozvolite, podsetio bih političkog savetnika, kako je sam sebe nazvao, Zorana Đinđića na nekoliko Đinđićević rečenica koje se odnose na srpsko nacionalno pitanje.Nakon što je hrvatska vojska izvršila zloglasnu operaciju „Bljesak“, Zoran Đinđić je za jedan dnevni list izjavio sledeće: „Nama nije cilj da se borimo za teritoriju, za Knin, ali ako neko bude hteo da osvoji Knin bombardovanjem civila, onda Jugoslavija mora da to spreči i stane u odbranu svog naroda.

Ako naša vojska to ne može, onda treba postaviti pitanje kakva je to vojska.“Nastavlja, gospodine savetniče, Đinđić dalje: „Ako naša vojska sa svojih 100 ili 200 migova ne može da izbombarduje hrvatsku artiljeriju koja puca na srpske izbeglice, onda se treba upitati šta ćemo da radimo sutra ako Albanija postavi ultimatum za Kosovo. Hoće li onda Bora Jović da kaže da mi moramo da pregovaramo jer je Albanija suviše jaka da bismo mogli sa njom da ratujemo?“Još jedno podsećanje za gospodina savetnika. Znate, dame i gospodo narodni poslanici, oni su i pre nego što je u Generalnoj skupštini na jedvite jade, doduše, i na silu i na pritisak izglasana ova bedna i sramotna Rezolucija o Srebrenici, oni su takvu istu rezoluciju, možda čak i goru, predložili ovde u Narodnoj skupštini.Evo šta je, gospodine savetniče, u svom pismu generalu Ratku Mladiću napisao čovek koga ste vi navodno savetovali.Kaže: „Poštovani gospodine generale, u ime svih članova DS i u svoje lično ime svim vojnicima, podoficirima, oficirima i vama lično čestitam Dan vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske, nastala u ratu za slobodu, je primer kako jedna mala, ali narodna vojska, može uspešno sačuvati državu i zaštiti narod. Bez obzira na mirovne pregovore, čiji uspeh svi želimo, nama je potrebna snažna vojska kako bi druga strana odustala od namere da nastavi rat. Nadam se da će srpski narod, kao i Vojska Republike Srpske, već sledeći Vidovdan dočekati u miru sa poštovanjem, predsednik DS doktor Zoran Đinđić.“Samo još jedno malo podsećanje gospodina političkog savetnika na avgust mesec 1995. godine, kada je Hrvatska izvršila zločinačku operaciju „Oluja“.

u tom dokumentu, u tom proglasu: „Srpski narode srpske Atine, ustaške vlasti iz Zagreba su ponovile agresiju na Republiku Srpsku Krajinu. Ponovo se zauzima srpska teritorija, ubija srpska nejač i nemoćni, skrnave srpske svetinje. Srpski narode srpske Atine, probudi se iz sna jugoslovenstva u koji te vode ne Srbi i srpske izdajice, sruši granicu na Drini i okreni se svojoj braći koja ponovo kravare braneći srpsku zemlju i najveći srpski grad pod zemljom, Jasenovac.“Vi, gospodine politički savetniče, evo posle ovih samo nekoliko citata u 2024. godini kažete da nećete da glasate za deklaraciju

šta bi vam da je živ, na ovo što ste maločas rekli, rekao čovek koga ste navodno politički savetovali.

106.Mislim da smo malo skrenuli sa teme. Mislim da smo dobro krenuli kada je i cela ova rasprava počela, ali onda smo skrenuli i počeli da citiramo Zorana Đinđića.Ja se izvinjavam, moram samo malo da ispravim premijera, pošto je pogrešno parafrazirao Đinđićev citat. Između ostalog, je rekao da je i Bobi Kenedi to rekao, ne, rekao je Džek Kenedi.Inače, takođe, parafraza koju je Zoran Đinđić rekao, a vezana je da treba da vidimo šta mi možemo da uradimo za našu državu, a pre svega za sebe, ja verujem da je ova vlast najviše uradila za sebe, a vrlo malo za ovu državu, tako da ne citirajte Zorana Đinđića, molim vas. To je to. Hvala puno.

Vrlo kratko.Ne pada mi na pamet da sa radikalima i neoradikalima raspravljam o Zoranu Đinđiću. Sve što je imao da kaže o vama, on je rekao. Ovim završavam polemiku o Zoranu Đinđiću. Hvala. Dobro.Hajde sada da pređemo na potvrđivanje mandata narodnom poslaniku.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručeno vam je Rešenje RIK o dodeli mandata narodnim poslanicima radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini, kao i izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima.Na osnovu Rešenja RIK i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Vesni Stanković, Zdravku Mladenoviću i Sabiri Hadžiavdić.Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganje zakletve.Zakletvu će položiti i narodni poslanik Aleksandra Tomić, kojoj je mandat potvrđen

poslanike da pristupe potpisivanju teksta zakletve.Dozvolite mi da vam u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru za narodne poslanike i poželim uspešan rad u ovom mandatnom periodu. Hvala vam.Da

Poštovana predsedavajuća, poštovani predsedniče Vlade i članovi kabineta predsednika Vlade, ministri, poštovani narodni poslanici i narodne poslanice, građani Republike Srbije,

šta sedite vi tu u klupama Stranke slobode i pravde? Sedite u klupama kapitaliste, a vi ste predsednik sindikata. Koliko članova tog poslaničkog kluba je član vašeg sindikata?Kako vi, gospodine Veselinoviću, gledate na ispitivanje cele priče o litijumu? Kakav je vaš stav o litijumu? Kako vi gledate na mogućnost zapošljavanja ljudi? Naravno, pod uslovom da se zaštita životne sredine na prvom mestu gleda i videli ste kako predsednik Republike o tome govori. Dakle, potpuna primena zaštite životne sredine i zapošljavamo toliko hiljada ljudi. Kako gledate na to?Kako gledate na Svesrpski sabor? Da li je to problematično za vas, gospodine Veselinoviću? Ja vas znam kao poštenog čoveka, čovek sa izrazitim moralom. Odgovorite mi, otkrijte se, izađite iz suknje Marinike Tepić. Nemojte da se krijete stalno iza suknje Marinike Tepić, kažite otvoreno o nacionalnim interesima, šta kažete o tome svemu? Otvoreno reci. Evo vam prilika za debatu, izvolite. Hvala Brnabić** Ovo nije bila povreda Poslovnika tako da oduzimam vreme od poslaničke grupe.Reč

govorimo o časnim i nečasnim ljudima, časnih i nečasnih ljudi verovatno ima svuda u svakoj sferi života, u politici, u sportu, u kulturi, imamo ih i kod mene u sindikatu, verovatno i ovde sa ove strane ima časnih i nečasnih ljudi, verovatno i sa te druge strane ima isto tako časnih i nečasnih ljudi. Za mene je važno kakav je ko čovek, da li je dobar čovek ili loš čovek, ne gledam ko je koje, kažem, nacije, vere, političke pripadnosti, boje kože itd.Što se tiče litijuma, što kažete, ja sam jutros na sednici za privredu rekao da ja o litijumu ne znam apsolutno ništa, kao uostalom i 99% ljudi u ovoj sali isto kao i ja o litijumu apsolutno ne znaju ništa. Ja sam i rekao i tražim da treba posebna sednica na kojoj bi se govorilo o litijumu, da treba javna rasprava na kojoj bi se govorilo o litijumu, ali ne da o tome govore političari, nego da govore eksperti, da govore stručnjaci. Ja svakako, kao neko ko se bavi sindikatom, radnim odnosima, radnim pravom, jesam za otvaranje novih radnih mesta, apsolutno, ali za otvaranje kvalitetnih radnih mesta, za otvaranje radnih mesta gde će ljudi imati pristojne plate i gde će imati pristojne uslove, to je ono za šta se ja borim.Tako da litijum nije moja tema i ja o tome ne želim da se izjašnjavam i ne želim da pričam ni loše ni dobro do onog trenutka dok neki stručni ljudi ne izađu i ne kažu šta to nama donosi, šta to nama odnosi, zato što smatram da ni balerine, ni pevači, ni glumci nemaju pravo da govore o tome, jer ne znaju o tome ništa kao ni ja, ali isto tako nemaju pravo ni plaćeni lobisti da pričaju o tome da li je to dobro ili nije.Tako da sa te strane, ja sam uvek otvoren za neku raspravu, uvek sam otvoren za dijalog i smatram i uveren sam da samo stručni ljudi, kao što sam rekao profesori, nezavisni stručnjaci, ljudi koji se razumeju u te stvari, mogu da nam daju kvalitetne odgovore. Hvala.

iako je impozantan broj tačaka dnevnog reda koje su interesantne i teško da bih u nekoj drugoj situaciji propustio priliku da govorim o Sporazumu sa Kubom, znajući koliko Kubancima, kao i nama 90-ih godina, svaka topla reč i podrška znači, koliko samo kurs dinara koji je stabilan u prethodnih dvanaest godina govori i o tome da imamo sposobnog guvernera Narodne banke Srbije, ipak ću se zadržati kao član Parlamentarnog foruma i predstavnik ovog parlamenta u njemu, Parlamentarnog foruma Republike Srbije i Republike Srpske, smatrajući da je Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda nešto što je danas ipak iznad svega.Imao sam priliku i čast da prvo učestvujem na Konstitutivnoj sednici Foruma, a potom da neposredno budemo i gosti na sednici parlamenta Republike Srpske kada je govoreno i kada se glasalo o ovoj Deklaraciji. Moram da priznam da je i tamo bilo onih kojima su otprilike isti sponzori, isti izvori finansiranja, isti nalogodavci, ali mnogo manji i bili su, čini mi se, malo vispreniji u pokušaju da temu anuliraju da je skrenu na pogrešan kolosek.Danas ovde, izuzev nekolicine uvaženih kolega, koje su govorile o Deklaracije, govori se o tački dnevnog reda koja nije uopšte na dnevnom redu. Znači, govorimo o nečemu što nije predmet današnje diskusije. Naravno, i ja, kao i svi drugi, očekujem da će se o tome govoriti, ali pod jasnim uslovima, sa jasnim pokazateljima, sa prethodno dobro pripremljenim podacima.Ono što me je posebno ohrabrilo jeste činjenica da, kada je u pitanju Deklaracija, se na jedan vrlo racionalan, stabilan, razuman način govorilo u parlamentu Republike Srpske, bez euforije i uz svo uvažavanje i poštovanje drugih naroda koji žive na teritoriji Republike Srpske. U Parlamentarnom forumu, kao predstavnici, nalaze se i predstavnik hrvatskog i predstavnik bošnjačkog naroda i nisam čuo ni jednu primedbu, ni pritužbu na usvajanje Deklaracije, niti migom, niti rečju, niti time da oni na bilo koji način od ove Deklaracije imaju nekakav strah.Bilo bi jako dobro, što se mogu složiti sa nekim svojim prethodnicima da je neko davno, davno napisao nešto, da li se zvalo deklaracija ili na bilo koji drugi način, na ovakav način vrlo jasno, precizno definisao probleme koje ima srpski narod i trasirao na vrlo jasan i upečatljiv način kako iz problema izaći.To što me posebno ohrabruje i današnja diskusija kolege Balinta Pastora, jer kada pripadnici manjinskih naroda jasno prepoznaju kvalitet nekog dokumenta, shvatajući da će njegovim usvajanjem, njegovim poštovanjem i njegovom realizacijom i njima zajedno sa nama biti mnogo bolje, a da je to tako pokazala je naša istorija. Od 1389. godine do današnjih dana srpski narod se nesebično zalagao za druge, trpeo, žrtvovao i, moramo reći, mnogo puta bio izneveren, prevaren, pa da ne kažem i ponižen. Iz tog razloga, da je ovako nešto postojalo mnogo ranije bilo bi mnogo bolje, ali bolje ikada nego nikada.Do ove Deklaracije smo mogli da dođemo danas posle 12 godina od kada je SNS, predvođena Aleksandrom Vučićem, preuzela odgovornost za Republiku Srbiju upravo zato što su se stekli uslovi da se na jedan stabilan način o ovome može govoriti i projektovati.Znate, samo onaj ko je dovoljno siguran u sebe, ko apsolutno zna sve snage, moći, bez potcenjivanja, bez precenjivanja, može da predloži ovakav dokument. Danas je to parlament Republike Srbije i parlament Republike Srpske, kao zajednički dokument dva jako važna važna organa, dve srpske države, dva Pijemonta oko kojih treba da se okupimo i da nastavimo tom trasom.Ono što je posebno važno i verujem da su to mnogi primetili jeste činjenica da se ovom Deklaracijom ukidaju i brišu sve deobe po verskoj pripadnosti srpskog naroda. Ovim ne možemo ispraviti sve one greške kroz istoriju koje su nas skupo koštale, čak i gubitka našeg naroda, ali ovim ujedno odajemo priznanje i Meši Selimoviću, i Milutinu Milankoviću, i Ivi Andriću i kažemo da se Srbi više nikada neće deliti po verskoj pripadnosti, bilo da su pravoslavci, katolici, islamske veroispovesti ili ateisti, kao što sam ja.Ko je imao hrabrosti do li mi ovde u ovom parlamentu i ova vlast da kroz nacionalnu strategiju garantuju celovitost Republike Srpske i njenu bezbednost? To može samo država koja apsolutno zna svoju poziciju u međunarodnom okruženju, u bliskom okruženju i koja zna svoju ekonomsku snagu.Prvi u istoriji, istoriji srpskog naroda dve države, dve najviše državne institucije, ne istoričari, ne filozofi, ne pisci, ne stranke, pojedinci, udruženja, usvajaju ovu deklaraciju jasno definišući sve probleme koje imamo kao narod i trasirajući put kako da se prevaziđe.Ispada kada pogledamo odnos drugih prema ovome da u ranijih 20 vekova, pa ni u 21. veku samo Srbi nisu imali pravo na ujedinjenje. Ujedinili se čak i Nemci, gubitnici u dva svetska rata, a mi koji smo uvek bili na pravoj strani istorije ispada da nemamo ta prava.Imamo prava.Imamo mi pravo i hoćemo da zajednički donosimo odluke koje su bitne za sav srpski narod, bitne za njegovu budućnost gde god Srbi živeli. To jeste srpski svet za koji se bori Pokret socijalista i to jeste upravo ona ideja o kojoj je govorio Aleksandar Vulin i koji smo mi zastupali.Ne može niko reći, nažalost, danas da i general Žukov nije bio u pravu kad je rekao da nama, on je mislio na Ruse, ali ja podrazumevam da se odnosi na nas Srbe, kao deklarisane antifašiste i pobednike u Drugom srpskom ratu nikada neće oprostiti što smo oslobodili Evropu od nacizma.Uostalom, praštali oni ili ne praštali, mislili šta mislili, radili šta god radili, dovoljno smo moćni, dobro smo sposobni, ova deklaracija dokazuje da smo dovoljno i sazreli posle svih ovih vekova i kažemo vam s poštovanjem i sigurnošću ujedinjenje je počelo i ništa ga više nikada ne može zaustaviti. Hvala. Hvala.